Virðulegi forseti. Allir sem fylgst hafa með fréttum hafa ekki farið varhluta af því vaxandi ófremdarástandi sem hefur lengi ríkt í málefnum barna á Íslandi í margvíslegum vanda. Ný ríkisstjórn hefur reynt að setja sig inn í þessa sorglegu arfleifð fyrri tíma en þetta er svo flókið og þvælukennt að það er oft þrautinni þyngra. Frá 2017 hefur fjölmörgum úrræðum fyrir börn verið lokað og ekkert sem tekur við nema einhverjar furðulegar fjölmiðlauppákomur þar sem ráðherra og embættismenn vígja og opna jafnvel ný úrræði fyrir börn sem síðan taka svo aldrei til starfa. Gunnarsholt á Rangárvöllum, Hamarskot í Flóahreppi, Blönduhlíð í Mosfellsbæ, sem opnuð var bara fjórum dögum fyrir kosningar, að ógleymdu húsi í Garðabæ sem átti að rísa 2018. Mjög erfitt er að fá upplýsingar og menn benda hver á annan. Foreldrar og aðstandendur fá misvísandi upplýsingar og innantóm loforð um hjálp fyrir börnin sín sem aldrei kemur. Stuðlar eru óstarfhæfir, húsnæðið úr sér gengið og álag er óásættanlegt. Umboðsmaður barna hefur lýst yfir neyðarástandi reglulega frá árinu 2018. Sá skelfilegi atburður gerðist á Menningarnótt að 16 ára drengur réðst á fimm ungmenni vopnaður hnífi, slasaði tvö þeirra illa en myrti 17 ára stúlku. 19. október 2024 lét 17 ára drengur lífið í eldsvoða á Stuðlum, fyrir nákvæmlega fimm mánuðum síðan. Það er til reglugerð um afplánun sakhæfra barna frá 2015. Samkvæmt henni skulu börn afplána á vegum barnaverndaryfirvalda en ekki í fangelsi. Ekkert slíkt úrræði er nú til. Ríkisstjórnin er að vinda ofan af þessu og móta aðgerðir sem kynntar verða á næstu dögum og vikum og bind ég miklar vonir við þær. En eftir að hafa rætt við fjölda fólks, núverandi og fyrrverandi starfsfólk í þjónustu við börn hjá hinum ýmsu stofnunum, átt fundi með foreldrum, kynnt mér skýrslur, lesið greinar í fjölmiðlum, þá spyr ég mig hvort ekki þurfi að fara fram ítarleg rannsókn á þessu ömurlega ferli öllu saman, stjórnsýsluúttekt með það að markmiði að útskýra hvað fór úrskeiðis, hver beri ábyrgðina og svo í framhaldinu innleiða endurbætur og endurskipulag á þessum mikilvæga málaflokki til að tryggja að svona harmleikur geti aldrei endurtekið sig.

Í mörgum fjölmiðlum, líka hinum virtu erlendu, hefur þetta verið sett fram með þeim hætti að Rússar hafi ákveðið að hlífa orkuinnviðum Úkraínu í mánuð. Það er oftúlkun. Tillagan sem sett er fram er sett fram með gagnkvæmum hætti. Þar sem Úkraína hefur verið að hæfa olíuleiðslur og olíuflutningastöðvar í Rússlandi ber að skilja vopnahléstillöguna þannig

Hlutverk Evrópu, þar á meðal Íslands, er að gefa ekkert eftir í stuðningi við Úkraínu og gefa ekkert eftir þegar kemur að refsiaðgerðum gagnvart Rússlandi. Það eru þau spil sem við getum teflt fram. Það eru þau spil sem styrkja samningsstöðu Úkraínu og þeim spilum eigum við ekki að spila frá okkur,

Frú forseti. Ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögu um svokallaða stöðugleikareglu. Þá eru nokkrar aðrar breytingar fyrirhugaðar á lögum um opinber fjármál. Ég velti því fyrir mér hvort ekki hefði verið rétt að greina áhrif og nytsemi laga um opinber fjármál áður en farið er í grundvallarbreytingar á lögum um afkomumarkmið og rekstur hins opinbera. Þá vekur athygli að grundvallarútgjaldaþættir eru undanskildir stöðugleikareglunni. Þannig má túlka hugtakið fjárfestingar mjög vítt. Það getur átt við bæði hefðbundna innviðauppbyggingu og óljósa þætti eins og fjárfestingar í mannauði eða öðrum ófjárhagslegum þáttum. Þá er ágætt að hafa í huga meiri háttar innviðaskuld þjóðarinnar. Ef tekist verður almennilega á við innviðaskuldina hlýtur það að hafa áhrif á aðrar forsendur fjármálastefnu og hagstjórnar. Þá er spurning hvort við séum að ganga of langt við að lögfesta hvernig staðið er að hagstjórn. Getum við ekki treyst hverri ríkisstjórn til að fylgja grunnreglum laga um opinber fjármál, svo sem varfærni, festu og sjálfbærni? Frú forseti. Að lokum: Í fyrradag tilkynnti Þýskaland meiri háttar aukningu útgjalda til innviða og varnarmála. Þar er ekki verið að ræða stöðugleikareglu heldur hvernig megi víkja frá henni í ljósi nauðsynlegrar uppbyggingar innviða, auk varna landsins.

Frú forseti. Ég tel að það sé óhætt að halda því fram að hér inni sé öllum umhugað um að málefnum barna með fjölþættan vanda verði komið í betra horf en ekkert gerist. Úrræðaleysið virðist algjört. Það er búið að stofna endalausar nefndir og ráð sem hafa skilað af sér. Nú er tími aðgerða. Við vitum hvað þarf að gera og ég vona að ríkisstjórn sem segist vera verkstjórn grípi til aðgerða strax. Við ætlumst til að lögregla, barnaverndarfulltrúar og aðrir sem vinna í kerfinu grípi inn í málefni barna og fjölskyldna þeirra þegar með þarf. En á sama tíma eru þessir aðilar settir í þá stöðu að hafa gott sem engin úrræði. Þessir aðilar þurfa að vera eins og fasteignasalar en þeir eru ekki að selja fasteignir heldur selja aðstæður barna, selja að þeirra barn sé í verri málum en önnur börn, í þeirri von að fá einhver úrræði fyrir sinn skjólstæðing þar sem úrræðin eru af svo skornum skammti. Þetta er löngu hætt að vera boðlegt fyrir alla. Á meðan ríkisstjórnin tekur ekki á þessu bráðaástandi þá bendi ég á að ef úrræði eru ekki handan við hornið þá erum við að senda fólk í liðskiptaaðgerðir erlendis með tilheyrandi kostnaði svo fólk fái viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Því langar mig að beina því til hæstv. ráðherra að setja strax í gang að skoða möguleika á að semja við erlenda meðferðaraðila á meðan við komum skikki á málin hér heima. Ég leyfi mér að efast um að þegar upp er staðið verði það dýrara fyrir kerfið heldur en núverandi plástrakerfi. Þannig væri hægt að veita þeim börnum sem eru á allra erfiðasta staðnum nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og mannslífum gæti verið bjargað. Virðulegi forseti. Í síðustu viku sótti ég fund Sameinuðu þjóðanna þar sem réttindi kvenna víða um heim voru til umræðu. Fundurinn markaði 30 ára afmæli Peking-sáttmálans, tímamótaáætlunar sem var samþykkt árið 1995 af 189 löndum og hafði það að markmiði að flýta framgangi kynjajafnréttis og bæta stöðu kvenna um allan heim. Nú er mikilvægara en nokkru sinni að öllum sem er umhugað um mannréttindi og blómleg lífvænleg samfélög taki höndum saman og standa vörð um réttindi kvenna og ekki síst hinsegin fólks sem er þunglega vegið að í dag — því að bakslagið er raunverulegt. Ráðherra frá Danmörku sagði á fundinum stöðuna þannig að hann geti ekki horft framan í dætur sínar og lofað þeim að þær muni búa áfram við þau sjálfsögðu mannréttindi sem þær hafa í dag. Fréttir berast daglega af því hvernig vegið er að réttindum kvenna í landi sem kennir sig við frelsi. Í vikunni var ljósmóðirin Maria Margarita Rojas handtekin og á hún yfir höfði sér 20 ára fangelsi fyrir að framkvæma fóstureyðingu í Texas, sem nú eru ólöglegar líkt og lyf til að framkalla fósturlát. Staða kvenna í heiminum er mjög misjöfn og eru Norðurlöndin í fararbroddi þegar kemur að jafnrétti þó svo að enn sé mikið verk að vinna þar sem og annars staðar. Staða kynsystra okkar er þó hvergi verri í dag en í Palestínu. Þar verða konur og börn fyrir miskunnarlausum árásum frá ísraelskum stjórnvöldum sem nú murka lífið úr meira en 400 manneskjum á einum sólarhring ofan á þau tugþúsunda sem hafa verið drepin síðustu 15 mánuði. Ekki nóg með það, þá hafa þau líka hindrað störf mannúðarstofnana og beitt konur kerfisbundnu kynferðisofbeldi, ráðist á heilbrigðisstofnanir sem sinna þörfum kvenna, þar á meðal barnshafandi kvenna, og komið í veg fyrir að lyf og aðrar nauðsynjar berist þeim. Þetta sýnir skýrsla frá sérfræðingum mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna sem gefin var út í síðustu viku. Það liggur fyrir að fjölmörg lönd ætla að draga úr framlagi sínu til mannúðarsamtaka.

Frú forseti. Foreldrar á landsbyggðinni búa margir við þá tilveru að þurfa að senda börn sín að heiman þegar kemur að framhaldsskólamenntun. Það kallar í langflestum tilvikum á heimavistardvöl eða líkt, með tilheyrandi kostnaði fyrir foreldra. Húsnæðisbótum er ætlað að koma til móts við leigukostnað einstaklings en þegar lög um húsaleigubætur eru nánar skoðuð kemur í ljós mikil mismunun sem á við engin rök að styðjast. Ef lögráða einstaklingur ákveður eftir að hafa dvalið á heimavist í herbergi með öðrum, með enga eldunaraðstöðu, að leita eftir meira sjálfstæði með því að finna sér sérherbergi með aðgangi að eldhúsi og baðherbergi, sem hann deilir með öðrum herbergjaleigjendum íbúðarhúss, er honum neitað um húsnæðisbætur á grundvelli þess að hann sé ekki með aðgang að sér eldunaraðstöðu, sér snyrtingu og baðaðstöðu. Í c-lið 3. mgr. 9. gr. laga um húsnæðisbætur segir að húsnæðisbætur verði ekki veittar vegna leigu á hluta íbúðarhúsnæðis, svo sem vegna leigu á einstökum herbergjum, en ef einstaklingur leigir hins vegar nokkurra herbergja íbúð eða heilt einbýlishús á hann rétt á húsaleigubótum, jafnvel þó að með honum dvelji fleiri í húsnæðinu og deili með honum baðaðstöðu og eldunaraðstöðu, sem alloft gerist meðal vinahópa sem þurfa að sækja framhaldsmenntun fjarri heimilum sínum, og gætu jafnvel búið þar fleiri en góðu hófi gegndi. Þetta skýtur verulega skökku við því ef ástæða laga þessara er að koma í veg fyrir söfnun fjölda einstaklinga í óásættanlega lítil rými með ófullnægjandi aðstöðu miðað við fjöldann sem þar býr þá þarf að skýra það sérstaklega. Þetta er mismunun sem getur ekki staðist í mínum huga og eru meira svona „bara af því við segjum það“-lög, sem standast engin rök. Með lögum um húsnæðisbætur er Húsnæðis- og mannvirkjastofnun í raun kerfisbundið að brjóta sín eigin lög, þ.e. 2. gr. laga, vegna laga ríkisvaldsins. Þá kveður meðalhófsreglan á um að íþyngjandi ákvarðanir hins opinbera megi ekki ganga lengra en nauðsyn krefur til að ná lögmætu markmiði. Hvaða lögmæta markmiði í þessu tilviki?

Virðulegur forseti. Mig langar í ræðu minni í dag að ræða stöðu sveitarfélaga landsins og aðeins tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga sem hefur verið til umræðu árum saman. Erfiðlega virðist ganga að ná saman um lausn til sáttar og til framtíðar fyrir báða aðila. Lagafrumvörp sem við samþykkjum hér á Alþingi á að kostnaðargreina með tilliti til kostnaðar sveitarfélaganna en allur gangur hefur verið á því að það sé gert og þeim sé bættur sá kostnaður sem af þeim hefur hlotist. Ljóst er að lagabreytingar hafa haft áhrif á kostnað sveitarfélaga á undangengnum árum svo um munar og má þar nefna yfirfærslu grunnskóla og málefni fatlaðs fólks, svo eitthvað sé nefnt. Viðbætur hafa komið til en samkvæmt sveitarfélögum landsins er það ekki nægjanlegt til að mæta þeim kostnaðarauka síðustu ára. Málefni barna með fjölþættan vanda eru annað mál sem vert er að nefna sem hefur verið sveitarfélögunum verulega kostnaðarsamt. En hvað er til ráða, hæstv. forseti? Ég held að það sé engin ein töfralausn til í þessu máli. Við þurfum að fara í margar aðgerðir til þess að stjórnsýslustigin tvö geti náð jafnvægi sín á milli. Ein þeirra leiða er að gera sveitarfélögin undanþegin virðisaukaskatti af framkvæmdum, mögulega lögbundnum verkefnum ásamt leikskólum.

Með slíkri breytingu myndi hagur sveitarfélaga vænkast og geta þeirra til uppbyggingar mikilvægra innviða fyrir sín samfélög aukast verulega.

framtíð sveitarfélagsins og framtíðarsýn. Gagnvart sveitarfélögum víða um land eru verkefnin ólík. Þau verkefni sem eru fram undan hjá því sveitarfélagi eru m.a. vegamálin, sem við þekkjum að víða út um land eru ekki í nógu góðu ástandi. Þar treysta íbúar mjög mikið á að vegirnir séu þannig að hægt sé að fara langar leiðir með börn í skólaakstri. Sveitarfélagið er víðfeðmt og ferðaþjónusta hefur sem betur fer verið að styrkjast mjög mikið og mikil ásókn á staði sem eru orðnir frægir um víða veröld, eins og Hvítserkur og Kolugljúfur sem kemur sterkt þar inn. En til þess að mæta aukinni ferðaþjónustu, sem styrkir atvinnulíf á svæðinu, þá þarf að auka líka snjómokstur og hálkuvarnir svo að hægt sé að komast með góðu móti um sveitarfélagið og á þessa staði. Það eru vissulega blikur á lofti varðandi atvinnumálin. Við þekkjum að það var verið að loka sláturhúsinu á Blönduósi og menn vita ekki um framtíð sláturhúss á Hvammstanga. Hvammstangi hefur verið öflugur kjarni í þessu sveitarfélagi og skiptir máli hver atvinnuþróun verður þar. Bjartsýni er hjá fulltrúum sveitarfélagsins um að leitað verði leiða til að styrkja atvinnulíf á þessu svæði. Stjórnvöld bera mikla ábyrgð á því sem að þeim snýr í þessum efnum. Það er verið að ræða sameiningu við önnur sveitarfélög og þá þurfa stjórnvöld að koma öflug að þeirri sameiningarvinnu, ef af henni verður, og sýna fram á hvað hægt sé að gera til að styrkja heilt yfir stærra sveitarfélag og nýta þjónustu í víðfeðmu sveitarfélagi. Þar tel ég að við eigum að leggja okkar af mörkum hér, þingmenn Alþingis.

en það eru nokkur tonn á viku vegna þess að þetta er svo gífurlegt magn. Við erum að tala um að til þess að gera þetta þarf 2.500 lítra á sekúndu, 75 milljón lítra af hreinu vatni á að blanda með úrgangi frá Evrópu. Ég segi að þetta er, held ég, heimsmet í heimsku vegna þess að við erum að menga vatn. Við erum að

Ég fæ ekki séð á neinn hátt að það sé hægt að réttlæta svona mál og allra síst með því að segja að við séum að gera þetta fyrir náttúruna

Ég er ekki viss um að allir átti sig á því ófremdarástandi sem nú ríkir við landamæri Íslands. Lögreglan starfar þar við svo krefjandi aðstæður að hún telur sig raunverulega ekki geta tryggt raunverulegt öryggi við landamærin. En hvernig má það vera að eyríki með í raun og veru aðeins eina stóra landamærastöð sé ekki fært um að tryggja öryggi við landamærin? Það er ekki vegna náttúrulegra aðstæðna, þær eru góðar. Þetta eru ekki þeim að kenna, heldur okkur sjálfum. Við höfum komið okkur upp miklu sjálfskaparvíti með því kerfi sem höfum lagt upp með þarna. Til dæmis, af mörgum dæmum, látum við svokallaða kærunefnd útlendingamála hafa sérstakt eftirlit með frávísunum lögreglunnar við landamærin, sem engin önnur þjóð gerir. Hvað þýðir þetta í raunveruleikanum? Jú, þetta þýðir að lögreglan fær til sín farþega, sér strax að þeir uppfylla ekki skilyrðin til að koma inn í landið, hyggjast þá frávísa þeim þegar í stað, en áður en menn vita af eru mættir íslenskir lögmenn sem hugsa sér gott til glóðarinnar. Lögmennirnir troða málum fólksins inn í kæruferli, jafnvel oft þannig að fólkið sjálft fær ekki hugmyndina heldur lögmennirnir. Lögmennirnir góðu eru einfaldlega ólmir að verða að talsmönnum þessa fólks. Hvers vegna? Jú, vegna þess að það skapar mikla vinnu. Þetta er mikill kostnaður. Lögmennirnir maka krókinn, lögreglan festist í skrifræðiskviksyndi og nú er svo komið að það sífjölgar stöðugildum hinum megin við borðið hjá hinu opinbera við að sinna tilraunum þessara lögmanna. Og þetta er vaxandi vandamál. Íslenska ríkið er sem sagt, ef maður dregur þetta saman, að eyða fúlgum fjár í að berjast við sjálft sig í málum sem ættu ekki, ef allt væri eðlilegt, að komast í kæruferli yfirhöfuð. Niðurstaðan er þessi líka fína peningaþúfa fyrir lögmenn í stað skilvirks kerfis sem tryggir réttaröryggi við landamærin. Þessu verður að breyta. Ef hæstv. dómsmálaráðherra er alvara með að taka til hendinni í þessum málaflokki þá hvet ég hana til að fara að sýna það í verki og hún veit auðvitað af því að við Miðflokksmenn munum styðja hana í góðum málum.

SPEECH_BEGIN Kvenréttindabrotaríkið Sádi-Arabía tók nýlega við formennsku í kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna. Ríki sem kemur einna verst fram við konur á byggðu bóli stýrir nú kvennanefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna, nefnd sem gengur út á að vernda og efla réttindi kvenna. Í Sádi-Arabíu fara karlmenn með eiginlega forsjá yfir konum og löggjöf heimilar í raun heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi í hjónabandi. Réttur kvenna til hjónaskilnaðar er mjög takmarkaður og forsjá barna er sjálfkrafa í höndum feðra. Ferðafrelsi kvenna í Sádi-Arabíu er takmarkað og það er algengt að karlmenn leiti til lögreglu vegna „óhlýðni“ kvenna, m.a. vegna fjarveru frá heimili. Konur eru þá handteknar og færðar með valdi heim til sín. Baráttukonur fyrir kvenréttindum í Sádi-Arabíu eru ofsóttar af yfirvöldum, handteknar, fangelsaðar og pyndaðar. Jafnvel drepnar. Amnesty á Íslandi hefur m.a. vakið athygli á þessu. Virðulegi forseti. Formennska Sádi-Arabíu hefur vakið upp háværa umræðu og gagnrýni um allan heim. Einhverjir gætu sagt að þarna hefði úlfurinn verið gerður að fjárhirði. En ég sakna þess hins vegar að heyra frá íslenskum stjórnvöldum um þetta. Við höfum verið mjög gagnrýnin á Sádi-Arabíu í mannréttindamálum, m.a. á vettvangi mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna. Þar hafa réttindi kvenna verið ofarlega á blaði, til að mynda í gagnrýni sem fyrrum utanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins leiddi. Það að táknmynd kúgunar kvenna stýri kvennanefndinni bætist á langan lista yfir gagnrýni á Sameinuðu þjóðirnar. Það sér það hver maður með augu að formennska Sádi-Arabíu í kvennanefndinni, nefnd sem hverfist um réttindi kvenna, er algjört reginhneyksli. Keisarinn er nakinn og ég er þá a.m.k. búin að benda á þetta hér á Alþingi.

Virðulegi forseti. Í rúmlega áratug hefur geðheilbrigðisþjónusta barna og ungmenna og þjónusta við börn með fjölþættan vanda verið föst í einhvers konar reiptogi á milli ríkis og sveitarfélaga. Þessi tvö stjórnsýslustig hafa ekki verið ósammála um þörfina eða mikilvægi þess að við fjölgum úrræðum og styðjum betur við börn með fjölþættan vanda, heldur hefur umræðan verið föst í því hver á að greiða fyrir þjónustuna. Hver á að greiða fyrir þjónustuna við einhvern viðkvæmasta hóp samfélagsins? Um þetta hefur verið rifist í meira en áratug og á sama tíma hefur vandinn aukist og úrræðum fækkað. Börn með fjölþættan vanda eru fjölbreyttur hópur með miklar stuðningsþarfir. Stuðningurinn felst m.a. í meðferðarúrræðum og vistun utan heimilis til skemmri eða lengri tíma. En þessi úrræði eru kostnaðarsöm og uxu útgjöld sveitarfélaganna í málaflokknum um 500% á árunum 2005–2020. Á sama tíma hafa framlög til úrræða sem rekin eru af Barna- og fjölskyldustofu nánast staðið í stað. Virðulegi forseti. Á fyrstu vikum ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hefur verið tekin ákvörðun um að höggva á þennan hnút með samkomulagi við sveitarfélögin um að ríkið taki yfir svokallaða þriðja stigs þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Í þessum töluðu orðum eru ráðherrar ríkisstjórnarinnar ásamt Heiðu Björgu Hilmisdóttur, formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga, að undirrita samkomulag um verka- og ábyrgðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Með þessu samkomulagi, ásamt áætlun um að fjölga úrræðum, eru stigin stór skref til að taka þétt utan um börnin okkar og létta á fjölskyldum þeirra. Þetta samkomulag mun einnig létta á rekstri sveitarfélaga og veita þeim svigrúm til að efla fyrsta og annars stigs þjónustu við börn og grípa þannig fyrr inn í og fyrirbyggja að vandamál og vanlíðan aukist með tímanum. Svona látum við verkin tala. Frú forseti. Öryggis- og varnarmál eru sífellt mikilvægari í síbreytilegum heimi. Ísland stendur frammi fyrir nýjum og fjölbreyttari öryggisógnum en áður, hvort sem þær tengjast hernaðarlegum átökum, netárásum eða náttúruvá. Þrátt fyrir þetta skortir innlenda sérfræðiþekkingu á þessu sviði. Sá sem hér stendur hefur lagt það til ásamt 19 öðrum hv. þingmönnum að stofnað verði rannsóknasetur öryggis- og varnarmála í samstarfi við Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands. Setrið mun sinna fræðilegum og hagnýtum rannsóknum, greina öryggisáskoranir og veita stjórnvöldum, stofnunum og fyrirtækjum innsýn og ráðgjöf. Það mun einnig efla samstarf okkar við Norðurlöndin og NATO í þessum málaflokki.

Flutningsmenn tillögunnar bera þá von í brjósti að góð og efnismikil umræða fari fram í nefndinni um þetta mikilvæga mál og góðar umsagnir berist. góðar umsagnir berist. Sambærileg rannsóknasetur eru til víða á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum og hafa reynst mikilvægur grunnur fyrir ákvarðanatöku. Ísland getur ekki staðið utan við þessa þróun ef við ætlum að tryggja okkar eigin öryggi og taka virkan þátt í alþjóðasamstarfi. Þekking er okkar helsta vopn. Með þessu setri, rannsóknasetri öryggis- og varnarmála, tryggjum við að Ísland hafi sterkan fræðilegan grunn í öryggis- og varnarmálum. Við hljótum að vilja byggja upp þá sérfræðiþekkingu sem nauðsynleg er til að verja hagsmuni landsins. Það er mikilvægt fyrir okkur öll að við ræðum meira um öryggis- og varnarmál og heildstætt hvernig við styrkjum áfallaþol okkar og viðnámsþrótt, seiglu samfélagsins. Ég hvet þingið til að samþykkja þessa tillögu fyrir sumarið.

ítrekað síðan, um hvernig vonin hvarf, kvíðinn jókst og andleg heilsa hvarf endanlega hjá þeim hópum sem hafa beðið hvað lengst eftir úrræðum. Það er nú þannig að mörg úrræðin hafa komið mörgum í skjól og sem hafa getað tryggt sér og sínum framtíðarheimili en það eru aðrir sem hafa ekki getað bjargað sér, hafa ekki getað keypt sér nýtt húsnæði, hafa ekki fjárráð til þess, hafa þurft að borga 200.000 kr. meira í leigu en þau voru að borga af húsnæði sínu í Grindavík. Það er fólk sem setti ævisparnaðinn sinn í fasteignir í Grindavík og leigði m.a. ríkinu

Frú forseti. Undanfarnir sólarhringar hafa verið einstaklega erfiðir fyrir íbúa Gaza-svæðisins. Við vitum að mannúðaraðstoð hefur að undanförnu verið stórskert og var nú ekki ástandið gott fyrir. Í ofanálag hefur einstakur vetrarkuldi gert ástandið enn þá verra. Það rennur ekki hreint vatn á svæðinu og lokað hefur verið á rafmagn. Hversu oft þurfum við að heyra þessar fréttir? Og nú dynja verstu loftárásir á svæðinu frá því að vopnahlé

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur sýnt skýra afstöðu í þágu þess að mannúðaraðstoð fái greitt aðgengi að svæðinu og ítrekað hefur verið lögð áhersla á gildi þess að alþjóðalög séu virt. Hæstv. utanríkisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hefur aukinheldur kallað eftir aukinni mannúðaraðstoð til Gaza og hvatt alþjóðasamfélagið með afdráttarlausum hætti til að bregðast við neyðarástandinu. Ísland hefur líka aukið fjárframlög sín til alþjóðlegra hjálparstofnana á svæðinu, allt í þágu þess að sýna í verki að íslensk íhlutun skiptir máli í átt að friðarviðræðum. Það er á ábyrgð Íslands að tala skýrt. Forseti. Til mín hafa leitað fjölmargir aðilar sem kalla eftir því að stjórnmálasambandi við Ísrael verði slitið. Ég vil nota tækifærið og taka undir orð hæstv. utanríkisráðherra þegar ég segi, og sem hefur verið réttilega bent á af hennar hálfu, að slíkt væri engum til góðs á þessum tímapunkti. Núna skiptir öllu máli, aldrei sem fyrr, að halda talsambandinu við Ísrael skýru og óhindruðu

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi á þskj. á þskj. 187, mál nr. 175. Um er að ræða frumvarp þar sem mælt er fyrir um breytingu á jarðalögum, lögum um skráningu, merki og mat fasteigna, ábúðarlögum og lögum um nauðungarsölu. Meginefni frumvarpsins snertir jarðir í óskiptri sameign en í því hugtaki felst að hver sameigandi á aðeins eignarhlutfall af heildareign en ekki sérgreindan eignarhluta. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir, með leyfi forseta: „Jarðalögum verður breytt til að vinna gegn samþjöppun og stuðla að nýtingu á ræktarlandi til búrekstrar.“ til búrekstrar.“ Þetta frumvarp er liður í því markmiði en frumvarpið snýr þó helst að því að leysa ákveðin vandamál sem hafa komið upp við framkvæmd jarðalaga sem var síðast breytt árið 2022 og einnig til að bæta þau ákvæði þannig að spornað sé við óhóflegri fjölgun sameigenda. Það er í skoðun hjá hæstv. ríkisstjórn að kanna hvaða leiðir eru færar til að bregðast við þeirri stöðu sem er komin upp komin upp í jarðamálum hér á landi, stuðla að því að ræktarland sé nýtt og stuðla að því að íslensk matvælaframleiðsla sé þannig styrkt. Þessi vinna stendur yfir. Frú forseti. Efni þessa frumvarps má í raun skipta í fimm þætti: Í fyrsta lagi felur frumvarpið í sér að dregið verði úr forkaupsrétti sameigenda, til samræmis við forkaupsrétt ábúenda. Fram hefur komið af hálfu sýslumanna og dómsmálaráðuneytis að nokkur vandkvæði hafa verið á framkvæmd laganna eins og þeim var breytt árið 2022, einkum er varðar forkaupsrétt. Þá hefur héraðsdómur komist að þeirri niðurstöðu í máli er varðaði þinglýsingu að ákvæði laganna séu svo óskýr hvað þetta varðar að ekki sé á þeim byggjandi. Samkvæmt frumvarpinu mun forkaupsréttur ekki ná til búskipta við hjónaskilnað, leyfa til setu í óskiptu búi eða erfða eða sölu til nánustu fjölskyldu. Þá er lagt til að forkaupsréttur nái ekki til sölu eignarhluta milli sameigenda enda slík sala til þess fallin að fækka sameigendum. Sé hins vegar ráðstafað til annarra er gert ráð fyrir að forkaupsréttur sameigenda gildi fullum fetum og miðar ákvæðið áfram að því að sporna við óhóflegri fjölgun sameigenda til að stuðla að nýtingu jarða til samræmis við landkosti og aðstæður hverju sinni. Í öðru lagi er lagt til að auðvelda sameiganda að losna úr sameign þegar samkomulag næst ekki við aðra sameigendur um kaup á eignarhluta og fyrir liggur að skipting jarða gengur gegn skipulagsáætlun sveitarfélags. Sameigandi á almennt rétt á að fá eignarhluta skipt út úr sameign þegar það er hægt án þess að af því hljótist verulegt tjón eða kostnaður. Í þeim tilfellum þegar sameign verður ekki skipt án verulegs tjóns eða kostnaðar getur sameigandi, einn eða fleiri, átt rétt á að krefjast nauðungarsölu á eign samkvæmt ákvæðum laga um nauðungarsölu. Þetta er í samræmi við gildandi ákvæði laga um nauðungarsölu, sbr. 8. gr. þeirra laga. Þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að sami réttur gildi þegar skipti milli eigenda samræmast ekki gildandi skipulagsáætlun samkvæmt umsögn sveitarfélags. Samkvæmt dómaframkvæmd þarf almennt mikið að koma til til að sameign teljist óskiptanleg og verði ráðstafað með nauðungarsölu og almennt hafa jarðir verið taldar skiptanlegar. Samkvæmt gildandi reglum getur verið torvelt og kostnaðarsamt að losna úr óskiptri sameign þegar sameigendum tekst ekki að selja eignarhluta sín á milli eða á frjálsum markaði og miðar frumvarpið að því að skýra þann feril. Gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að sameigendur fái ráðrúm til að leita annarra lausna, þ.e. sex mánuðir til að leita sátta um skiptingu eða sölu. Frumvarpið miðar þannig að því að skýra þann feril sem sameigendur eignar sem ekki er unnt að skipta geta farið eftir til að gæta hagsmuna sinna og jafnframt spornað gegn óhóflegum fjölda sameigenda jarða. Í þriðja lagi er í frumvarpinu sérstaklega hugað að hagsmunum þeirra sameigenda sem jafnframt eru ábúendur og reka lögbýli. Kveðið er á um rétt þeirra til innlausnar eignarhluta að teknu tilliti til gildandi skipulagsáætlana. Í fjórða lagi er lagt til að gerðar verði lagfæringar á ákvæðum jarðalaga um tilnefningar fyrirsvarsmanna og ábúðarlaga um frágang byggingarbréfa, annars vegar til að skapa aukið svigrúm við tilnefningar sýslumanna, eða sýslumanns eftir atvikum, og hins vegar til að auka skýrleika í samspili þessara lagabálka. Í fimmta og síðasta lagi er kveðið á um breytingu er lýtur að tímalengd leigusamninga ríkisjarða. Lagt er til að hámarksleigutími verði lengdur úr tíu árum í allt að 50 ár, eins og tíðkast með annars konar leigu á lóðum og spildum. Núverandi hámarksleigutími er talinn hafa hamlað jarðaumsýslu og jafnvel torveldað að hentugar landbúnaðarjarðir komist í nýtingu. Frú forseti. Líkt og að framan greinir snýr þetta frumvarp að jörðum í óskiptri sameign. Sameigendur, byggðarlag og almenningur hafa hagsmuni af nýtingu jarða í samræmi við landkosti. Mikilvægt er að stuðla að nýtingu ræktarlands og landkosta. Frumvarp þetta er liður í þeirri stefnu en rétt er að geta þess aftur að ríkisstjórnin hefur til skoðunar frekari aðgerðir í þeim efnum. Ég vísa að öðru leyti til greinargerðar þeirrar er fylgir frumvarpinu þar sem finna má ítarlega umfjöllun um efni þess

Frú forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka hæstv. ráðherra fyrir að koma fram með þetta frumvarp

Verða menn eitthvað feimnari við að taka slíka fjárhagslega sénsa? Það kostar talsvert að halda bújörð í rækt, bæði áburð og girðingar o.s.frv. Er einhver hætta á því, ef þetta frumvarp fer í gegn, að menn veigri sér við þeim kostnaði? Eins langar mig að velta upp mögulegum áhrifum, öll þekkjum við það að við viljum ekki sjá bújarðir enda sem einhvers konar sumarbústaðalönd og missa þau þar af leiðandi úr landbúnaðarnýtingu,

fyrir andsvarið. Það gleður mig að heyra að hann telur þetta mál vera til bóta. Það var til þess sem refirnir voru skornir. Hvað varðar fyrri fyrri spurninguna þá er því til að svara að málið er unnið í nánu samráði við Bændasamtökin og þetta er ekki áhyggjuefni sem þau veltu upp

þá er það, eins og ég sagði í upphafi, akkúrat stór hluti af þeirri heildarmynd sem verið er að teikna upp að vinna gegn því. Það er það sem verið er að vinna að í ráðuneytinu

að leggja þessar breytingar til til að ná betur utan um þetta. Raunverulega lokamarkmiðið er að góðar landbúnaðarjarðir nýtist í landbúnaði. Þetta tiltekna mál og ástæðan fyrir því að við förum snemma í það, áður en stóra málið sem ég hef rætt hér verður tilbúið næsta haust,

sem lagði það til að það væri þá sú nefnd sem tæki þetta til meðferðar. En síðan með ættliðaskiptin þá er það vissulega hluti af því máli. En það verður og er

hér eru tekin ákveðin skref sem eru mikilvæg. Ég held að það sé ágætt í þessari umræðu að við veltum því fyrir okkur hvernig við sjáum fyrir okkur nýtingu á landi yfirhöfuð til framtíðar hvað það varðar hvernig við ætlum að nýta landbúnaðarland til þess að nú þannig að með breyttum búskaparháttum þá náttúrlega færist það mjög í vöxt að bændur séu að nýta leiguland

vel þekkt, það eru þessir „landlords“ og það eru bara ættir sem eiga gríðarlegt magn af landi, en það er skylda á eigendum landsins að láta nýta það.

sérstaklega til þess, held ég, hvernig við nálgumst það verkefni vegna þess að land er sennilega sú besta fjárfesting sem við eigum og við verðum að horfa líka til þess að við við erum hér í augnablik, við erum gæslumenn landsins og okkur ber skylda til þess að skila því í góðu ástandi til þeirra sem koma til með að taka við. Ég held að þegar við horfum til nýtingarskyldu

er mikil ásókn eftir landi. Síðan færum okkur yfir Vaðlaheiðina þar sem þetta bara gjörbreytist og þar er frekar verið að biðja menn um að slá tún og svoleiðis svo það fari ekki í sinu. Við þurfum að reyna að taka utan um þetta vegna þess að það eru gríðarleg verðmæti sem felast í ræktunarlandi vítt og breitt um landið og það verður hvatning og áskorun fyrir okkur öll að viðhalda þeim verðmætum. Þess vegna er svo gleðilegt og mikilvægt að ráðherra skuli koma fram með þetta frumvarp hérna, taka þetta skref,

skoða nýtingarskyldu á landi því að þar felast ákveðin tækifæri fyrir framtíðina og ungu bændurna sem koma til með að erfa erfa landið á eftir okkur. Frú forseti. Ég held að ég hafi þetta ekki lengra en fagna þessu ágæta og góða máli og ég bíð spenntur eftir því sem kemur í haust.

um atriði sem ég staldra aðeins við. Það er breyting er varðar tímalengd leigusamninga um ríkisjarðir en í frumvarpinu er lagt til að hámarksleigutími verði lengdur úr tíu árum í allt að 50 ár.

hvort það gætu verið skiptar skoðanir um þetta af hálfu bænda, hvort það sé raunverulega í þágu þeirra að minnka þarna möguleika á sölu ríkisjarða með þessari lengingu á leigutíma.

Rétt áður en þessi umræða hófst átti ég í samtali við samþingmann, hv. þm. Þorgrím Sigmundsson, hér á göngunum þar sem við vorum að glöggva okkur á þessu og ég fékk svona álíka spurningu frá honum

ég held að það séu rosalega skiptar skoðanir á því meðal bænda hvernig menn sjá þetta fyrir sér, hvort menn vilji fara þessa leið eða hvað. Auðvitað er tækifæri í því að vera með langa leigusamninga.

koma því þannig fyrir að bændur geti keypt þessar jarðir þá væri það besta skrefið, en þá þurfum við að búa til umgjörðina fyrir bóndann til þess að geta keypt. Það er ákveðinn markaðsbrestur hvað þetta varðar

þá er það vissulega tækifæri að hafa leigutíma töluvert langan en í mínum huga væri það farsælast fyrir alla að við búum til þá umgjörð að bændur geti keypt þessar jarðir með góðu móti.

Þessi eini bóndi sem er eftir ákveður að selja, hann ætlar að hætta, vill eðlilega að einhver taki við. Þá kemur óviðkomandi aðili og segir: Ég vil kaupa af þér jörðina af því að mig langar að verða bóndi.

jarðirnar um að það verði að nýta landið á einhvern hátt eða að menn hafi ákveðinn tíma eftir að þeir kaupa til að sýna fram á einhverja atvinnusköpun eða ræktun,

neitt. Þetta kemur á engan hátt í veg fyrir eyðingu bújarða, ekki á nokkurn einasta hátt og getur frekar komið í veg fyrir

Virðulegur forseti. Ég fagna framlagningu þessa frumvarps og ekki seinna vænna vegna þess að það voru gerð mistök á síðasta kjörtímabili með breytingu á jarðalögum er vörðuðu forkaupsrétt sameigenda og þau mistök hafa orðið a.m.k. nokkrum ansi dýrkeypt með tilheyrandi málaferlum og og fjölgun í sjálfu sér rangra skráninga í þinglýsingarbókum, þeim hefur bara farið fjölgandi eftir því eignarhlutir hafa færst á milli kynslóða sérstaklega. Með þessu frumvarpi er, eins og hæstv. ráðherra nefndi í framsögu sinni, fyrst og fremst verið að leiðrétta þessi mistök og ég fagna því. Ég fagna líka sérstaklega ágætu yfirliti yfir yfir þróun sameignar á jörðum á tilteknu áratímabili og stærð eigendahópa. Það er alveg til fyrirmyndar að frumvarpið skuli birta þessar upplýsingar og hafa þær tiltækar með þessum hætti. Ég hefði talið fara betur á því að láta þetta frumvarp einskorðast við þessa leiðréttingu á þessum mistökum frá síðasta kjörtímabili

vil ég bara nefna það að hér er verið að fjalla um mál sem heyrir undir nokkur ráðuneyti eins og greint er frá í athugasemdum með frumvarpinu og um málefni sem kannski mörgum er ekki mjög tamt að fjalla um, þ.e. þessar jarðir, og það getur varðað líka ýmis flókin lögfræðileg álitaefni þar sem komið er inn á margt. Það er einmitt þess vegna sem þessi mistök voru gerð á síðasta kjörtímabili, menn voru að mæðast í mörgu, eitt ráðuneyti með málefni sem heyrir undir fleiri ráðuneyti. En ég sé það svo sem að menn hafa reynt að hafa samráð við viðeigandi ráðuneyti.

ef þessi tiltekni sameigandi stundar ábúð, er ábúandi á lögbýli og hans hlutur er lögbýli,

eru ekki ábúendur eða eiga lögbýli. Þetta er viðamikil breyting sem ég tel að kalli á gaumgæfilega skoðun og vísa því til hv.

og skoða það sérstaklega með tilliti til stjórnarskrárvarinna réttinda sameigenda og ýmissa annarra þátta. Ég nefni þetta hér vegna þess að það er tiltölulega

sem aðrir jarðeigendur hafa ekki, þeir jarðeigendur sem ekki eiga lögbýli njóta ekki sömu réttinda. Þannig að þegar jörð er í sameign mjög margra og einn eða fleiri eða einhverjir hafa lögbýli um sinn eignarhlut þá er með þessu frumvarpi a.m.k. verið að leggja til að þeir njóti alveg gríðarlega mikilla umframréttinda, meiri réttinda en aðrir sameigendur. Ég bendi á að þetta er atriði sem ég tel að þurfi að skoða

Annað sem ég nefni hér að lokum sem mér finnst umhugsunarefni og tel að hv. þingmenn og hv. nefnd eigi að skoða sérstaklega er þessi framlenging á leigutíma ríkisjarða úr tíu árum í 50 ár. Það er veruleg framlenging. Að mínu mati er auðvitað verið að torvelda með þessu sölu ríkisjarða og þar með að mínu mati kannski vegið að mögulegum framtíðarhagsmunum bænda af því að ég tel að það væri æskilegra að bændur hefðu tækifæri til að kaupa ríkisjarðir. Það er þeim í hag og ríkinu líka í hag að losna við við a.m.k. einhvern hluta af öllum þessum ríkisjörðum, ríkið er umfangsmikill eigandi að jörðum á Íslandi og á nánast allt landið. Þótt almenn umræða gæti bent til einhvers annars þá er það þó þannig að ríkið er stærsti jarðeigandinn hér og á nánast allt landið. landið. Ég tel að það væri til bóta að ríkið losaði um eignarhald sitt á mörgum jörðum og það væri, held ég, til velfarnaðar fallið ef bændur eignuðust eitthvað af þessum jörðum. Það ætti frekar að hvetja til slíkra eigendaskipta fremur en að letja, eins og mér finnst þetta frumvarp vera að gera með framlengingu á hámarki leigutíma ríkisjarða. Þetta hvet ég hv. nefnd til að skoða vandlega og ég hlakka til að taka þátt í umræðum um þetta mál við 2. umræðu og síðar. Það er ástæða til að fagna þessu þingmáli sem gefur tilefni til þess að líta á stóru myndina í þessu máli. Ég vona að allir þingmenn séu í liði með bændum þessa lands vegna þess að þeir einhverja mikilvægustu atvinnugrein sem þjóðin státar af. Við höfum horft upp á þróun síðustu ára þar sem jarðir hafa farið úr ræktun og matvælaframleiðsla hefur minnkað víða um land, illu heilli. Það verður að sporna við fótum í þessum efnum vegna þess að framtíðarsýn okkar Íslendinga getur ekki verið sú að heilu og hálfu byggðirnar leggist í eyði. Það mun ekki bara hafa áhrif á matvælaframleiðslu, það mun ekki bara hafa áhrif á búsetu á stórum svæðum. Það mun líka hafa áhrif á upplifun okkar Íslendinga, upplifun útlendinga á því að fara um landið okkar. Þess vegna er mjög mikilvægt að spyrna við fótum að öllu leyti í þessu máli. Ég fagna þessu frumvarpi sem gerir það að verkum að það er hægt að spyrna við fótum og stuðla að nýtingu á ræktarlandi til búrekstrar. Það er málefni sem þarf að skoða heildstætt. Þá komum við líka að máli sem er í sjálfu sér ekki tengt þessu máli nema að hluta, það verður að sporna líka við jarðakaupum útlendinga hér á landi sem eru að kaupa upp heilu og hálfu dalina og sú framtíðarmynd er ekki heldur glæsileg þegar við ætlum að horfa á landið okkar á næstu árum og áratugum, ég tala nú ekki um til lengri tíma. Við viljum ekki einasta sjá landið í byggð hringinn í kringum landið. Við viljum líka sjá ræktarsemi í dölum og út með vikum hringinn í kringum landið. En að síðustu, og það er mjög alvarlegt mál sem við þurfum að rækja hér á Alþingi og víðar í samfélaginu, er það matvælaframleiðsla í þessu landi, hrein og klár matvælaframleiðsla á vel reknum búum. Við þurfum líka að hugsa um matvælaöryggi í þessu landi. Þess vegna er gríðarlegt atriði að svona mál til bóta komi fram þar sem við auðveldum ungu fólki og eftir atvikum á öllum aldri að komast inn í rekstur bújarða og tryggja matvælaframleiðslu í þessu landi til langframa.

þetta land okkar, Ísland sem státar af góðum og víða sterkum landbúnaði, hreinum vörum og uppruninn er augljós. Þess vegna fagna ég framlagningu þessa máls og vona að við þingmenn séum í liði með bændum sem eru víða í vörn hvað þetta varðar. Það er ásókn í jarðir og það er ásókn bæði Íslendinga og útlendinga í að komast yfir bestu ræktarlönd Íslendinga. Það er mjög alvarleg þróun sem verður að taka á. Ég hvet ráðherra og taka næsta skref hvað varðar hömlur á kaupum útlendinga á jörðum hér á landi.

og búrekstur í mismunandi formi. Ég hlustaði aðeins á umræðuna hérna áðan og fannst nokkrir þingmenn vera aðeins á villigötum með einstaka hluti.

lífstíðarábúðarsamninga, samninga sem hafa gert mönnum kleift að geta búið þar og kynslóðaskipti hafa jafnvel getað átt sér stað þar sem sem ábúðin hefur verið framlengd til næstu kynslóðar. Gallinn við ábúðarsamningana er að hluta til vegna þeirrar afstöðu ríkisvaldsins, fjármálaráðuneytisins, að við lok ábúðarsamnings skuli ríkið kaupa upp allar eignir viðkomandi jarðar. Ríkið hefur verið á bremsunni gagnvart þessu sem hefur þýtt það að margir sem vilja taka þátt í þessari nútímavæðingu landbúnaðarins sem hefur átt sér stað á síðastliðnum tíu, 20, 30 árum, og kannski hraðast núna á síðastliðnum tíu árum, hafa ekki getað það, hafa einfaldlega ekki fengið veðleyfi hjá ríkinu til að fara af stað.

ekki með ábúðarsamning heldur ert í öðru formi þar sem er tíu ára leigusamningur, þá ertu líka bundinn og getur varla farið til fjármálastofnunar og sagt: Ég ætla að fara í uppbyggingu á nýju fjósi með tilheyrandi kvótakaupum og tækjum upp á 250 milljónir en ég er bara með leigusamning til tíu ára. Þá getur það verið lykilatriði að sá leigusamningur sé lengri. Þetta gildir líka um þá sem eru í dag með ábúðarsamninga. Þeir gætu verið tilbúnir, svo fremi að það sé 50 ára leigusamningur undir, að skipta út ábúðarsamningnum, sem er hagkvæmur, yfir í langtímaleigusamning þar sem þeir ráða þá orðið öllum eigum sínum og þurfa ekki að leita til ríkisins um veðleyfi. Ég vildi fyrst og fremst koma og gera grein fyrir því að þetta atriði skiptir máli og það gerir það. Ég þekki þetta ágætlega vegna þess að í fjármálaráðuneytinu á síðasta ári, þar sem ég var, þá var ég í samskiptum við matvælaráðuneytið um einmitt þetta, vegna þess að það er fjöldi ríkisjarða, og þær heyra undir fjármálaráðuneytið, þar sem menn voru akkúrat í þessari stöðu að vera með ábúðarsamninga, lífstíðarábúð, en voru bundnir í báða skó, gátu ekkert gert. Séu menn tilbúnir að fara í uppbyggingarfasa, ungt fólk sem er nýlega búið að taka við slíkum ábúðarsamningum, þá gæti þetta verið miklu betri leið. Þess vegna fagna ég því að þetta sé komið fram.

þegar búrekstri er hætt og menn fara ekki í skipti og síðan bætast við kynslóðir. Við sjáum bara í þessum fínu gögnum hvernig fjöldi eigenda á jörðum hefur farið vaxandi

hver stefna viðkomandi sveitarfélaga er. Er það t.d. tilbúið að forgangsraða góðu landbúnaðarlandi eins og skipulagslög og jarðalög hvetja til? Þá geta sveitarfélögin með skipulagsvaldi sínu sagt: Við ætlum að taka frá gott landbúnaðarland til þess að þar geti verið matvælaframleiðsla. Hv. þingmaður nefndi nýtingarskyldu sem mætti alveg hugsa sér ef við viljum fara að

Þannig að hér er verið að reyna að taka á þeim vanda þegar jarðir flosna eiginlega upp úr rekstri og eigendurnir verða síðan svo fjölmargir að það er enginn sem getur haft stjórn á því. Sumir vilja breyta þessu í sumarhús eins og hefur verið komið inn á. Aðrir vilja fara í skógrækt, þriðji hópurinn vill þetta og svo verða jafnvel til hópamyndanir í þessu eignarhaldi sem skilar síðan engu og enginn getur nýtt jörðina í raun og veru. Hér er verið að reyna að taka á því. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það mun ganga. Það eru ákveðnar hættur fólgnar í því en eins og staðan er í dag er hún óbærileg þannig að ég fagna því að hér sé gerð tilraun til að takast á við þennan fjölda sameignarjarða sem fer vaxandi og reynt að leysa úr þeim vanda. Þetta gæti orðið til þess að það kæmi fjör í það, gæti kallað fram að jarðir sem eru ákjósanlegar til matvælaframleiðslu kæmust aftur í umferð, kæmust aftur í sölu. Það gæti líka verið þannig og er auðvitað í einstaka tilfellum þannig að nágrannabóndi er að nýta svona land. Hann þarf þá að hafa einhvers konar forgang og ég held að það þurfi að skoða það í vinnu nefndarinnar

af því að það getur verið grundvöllur viðkomandi bónda fyrir búrekstri hans að geta nýtt þessa viðbótarjörð. Svona heilt yfir finnst mér þetta frumvarp vera jákvætt og í anda þess sem ég ég hef áður séð í undirbúningi. Þetta var nú til talsverðrar umfjöllunar á síðasta kjörtímabili hjá fyrrverandi ríkisstjórn. Ég er sérstaklega ánægður að sjá þennan nýja möguleika um lengingu á leigutímanum, ekki bara fyrir þá sem eru í dag með tíu ár og eru að fara í uppbyggingu heldur hugsanlega fyrir þá sem eru með ábúðarsamninga og geta farið inn. En ég ætla að ítreka aftur það sem ég byrjaði á að auðvitað er það þannig að ríkið á fjölmargar jarðir sem það á að selja. að selja. Ef bændurnir, hvort sem þeir eru með ábúðarsamninga eða stutta leigusamninga, vilja kaupa þá á að vera hvati til þess. Ríkið á fyrst og fremst að ákveða, og er með slíka stefnu, hvaða jarðir það vill eiga.

hendi. Hv. þm. Þórarinn Ingi Pétursson kom einmitt inn á það að þegar við förum að tala um það að selja jarðirnar þá verður að vera líka til eitthvert fyrirkomulag þar sem fólk getur keypt jarðirnar ofan í það að fara síðan líka í uppbyggingu á öllum húsum og fastafjármunum og lausafjármunum, kvóta og slíku sem þarf til til að standa undir búrekstri í mörgum tilvikum. Þá væri mjög gott að til væri einhvers konar lánafyrirkomulag til langs tíma þar sem bóndi á fyrstu árum sínum þyrfti ekki að vera að greiða stórar fjárhæðir af jörðinni.

niðurgreidd eins og við þekkjum víða, til að mynda í Noregi, eða með einhverjum hætti og til nægilega langs tíma, til að mynda þessa 50 ára sem hér eru lögð til sem leigutími. Það fyrirkomulag þarf að vera fyrir hendi líka svo menn geti í raun og veru farið og keypt jarðirnar. En að því gefnu að menn ætli ekki að gera það þá finnst mér það vera gott innlegg að sá valkostur sé kominn að lengja leigutímann til 50 ára, upp á uppbygginguna, mjög gott að fara í að reyna að ná stjórn á þeim því miður sífellt fleiri jörðum sem enda í eigu mjög margra aðila og enginn hefur stjórn á þeim og enginn getur þar af leiðandi tekið ákvörðun um hvað á að gera

að það er líka í meðförum nefndarinnar hægt að fjalla um þetta skipulagsvald sveitarfélaganna þar sem þau geta hvatt til þess með skýrum hætti að gott landbúnaðarland sé ekki tekið undir eitthvað annað

Ég vona að sem flestir séu áhugasamir um þessi mál vegna þess að þróunin er að mínu viti ískyggileg og það er í mörg horn að líta.

það er gríðarleg breyting skv. 6. gr. að fara úr tíu árum í 50 ár vegna þess að maður heyrir það víða í sveitum landsins að þetta hamlar uppbyggingu á jörðum mjög víða. En þá komum við hins vegar að þessum kafla sem hann kom inn á: Af hverju hefur þessi tregða ríkt hér á landi við að selja ríkisjarðir?

á grundvelli þess að þarna væri um eignir að ræða. Það má vel vera að það hafi verið skynsamlegt að því leytinu, þ.e. að allar eignir ríkisins væru á einum stað. Ég held hins vegar að þetta hafi orðið til þess að þær hafi orðið hornreka, þessar jarðeignir,

Það eru mjög víða í samfélaginu okkar mikil tækifæri í öllum eignum ríkisins, fasteignum sem eru í misgóðu ástandi og mismikið notaðar, og það sama gildir um jarðirnar. Það var sett vinna í gang við að búa til stefnu varðandi þetta. Ég held að henni hafi átti að vera lokið 2017 og á grundvelli þess væri þá til að mynda hægt að fara að svara beiðnum um kaup á jörðum eða setja þær í sölu eftir atvikum, en það hefur ekki verið nægilega mikill fókus á það. Ég var að reyna að hefja þá vinnu

Virðulegur forseti. Tíminn í pólitík er afstæður, það er sitthvað vor og vetur á Íslandi í pólitík. En ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og þætti áhugavert að sjá þessa vinnu hóps sem kemur inn á ríkisjarðir. Þetta er að

og raunar hv. þm. Sigurður Ingi Jóhannsson sömuleiðis, og það er þessi nýtingarskylda sem hefur verið vanrækt á Íslandi. Aðrar þjóðir Evrópu hafa tekið upp nýtingarskyldu; við getum nefnt Dani og við getum nefnt Englendinga o.s.frv. Við höfum miklu fremur flotið sofandi að feigðarósi í þessum efnum og gríðarlegt landsvæði sem áður var í rækt er komið í órækt. Mér finnst áríðandi að við mörkum okkur stefnu hér á Alþingi hvað varðar nýtingarskyldu vegna þess að þar er einhver viðspyrna komin. Hvernig sér hv. þingmaður ákveðna nýtingarskyldu verða að veruleika hér á Íslandi eins og þekkist í öðrum löndum?

Ef maður viðrar slíkar hugmyndir við almenning á Íslandi, bændur, finnst þeim það ganga sósíalisma næst hvað hægt er að gera þar. gera þar. Í Noregi voru menn með svona búsetuskyldu en hún var þó þannig að hún var fyrst og fremst næst dýrasta þéttbýlinu og síðan var hún afnumin þegar lengra fór. Það er mjög erfitt í okkar stóra landi, dreifbýla landi, að setja sambærilegar reglur og í þessum löndum. Það er hins vegar hægt að skoða það með hvaða hætti við getum tryggt að gott landbúnaðarland, ræktunarland, matvælaframleiðsluland, sé einhvern veginn í skipulagi sveitarfélagsins tekið til hliðar og tryggt að ekki sé verið að setja niður sumarbústaði ef landið er betur fallið til kornræktar eða grasræktar. Þetta vald

Þetta er hægt að gera í núverandi lagaumhverfi og við höfum á þinginu á síðustu árum verið að styrkja þetta, bæði í landsskipulagsstefnu en einnig í breytingum á bæði skipulags- og jarðalögum. Þetta er leiðin, held ég.

Þetta frumvarp er nú flutt í 11. sinn og var síðast lagt fram á 155. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu sem fyrr.

Einstaklingum ber nú almennt að greiða 0,8% stimpilgjald vegna kaupa á íbúðarhúsnæði en þó er veittur helmingsafsláttur þegar um fyrstu kaup er að ræða.

Markmið frumvarpsins eru að auðvelda fólki að afla sér íbúðarhúsnæðis eða hefja landbúnað og auka skilvirkni og flæði á markaði með íbúðarhúsnæði. Mikil þörf er á að auðvelda fólki eins og frekast er unnt að eignast íbúðarhúsnæði, einkum við aðstæður á borð við þær sem nú ríkja á húsnæðismarkaði. Þá eru stimpilgjöld orðin úrelt skattheimta sem hefur takmörkuð áhrif á ríkissjóð. Þegar gildandi lög um stimpilgjöld voru samþykkt á Alþingi kom m.a. fram í áliti efnahags- og viðskiptanefndar: „Standa vonir nefndarinnar til þess að frumvarpið verði fyrsta skrefið af mörgum í lækkun stimpilgjalda sem á endanum muni leiða til afnáms þeirra.“ Þáverandi efnahags- og viðskiptanefnd lagði til þá breytingu að helmingsafsláttur yrði veittur af gjaldinu vegna fyrstu fasteignakaupa eins og við þekkjum og hefur það komið sér vel fyrir fyrstu íbúðarkaupendur.

Sýnt þykir að stimpilgjald hækki viðskiptakostnað á fasteignamarkaði, dragi úr framboði og rýri hlut kaupenda og seljenda. Þá benda rannsóknir til þess að stimpilgjald hafi skaðlegri áhrif á velferð en aðrar tegundir skattheimtu. Af framangreindu má ætla að afnám stimpilgjalds af fasteignaviðskiptum muni auðvelda verðmyndun á húsnæðismarkaði með tilheyrandi aukningu á framboði sem hefur verið með minnsta móti undanfarin ár. Þá er afnám stimpilgjalds vegna fasteignakaupa til þess fallið að minnka kostnað fyrir heimili við að skipta um húsnæði, hvort sem er fyrir eldra fólk sem vill minnka við sig eða barnafjölskyldur sem þurfa stærra húsnæði. Við

ungt fjölskyldufólk sem er búið að kaupa fyrstu íbúð, búið að fá helmingsafsláttinn, en svo eignast það börn og þarf að stækka við sig, kominn meiri kostnaður inn á heimilið vegna stækkandi fjölskyldu og þá á að reyna að nýta það svigrúm sem til er til að stækka við sig. Það er bara gerð krafa um að börnum séu búnar góðar aðstæður, herbergi með glugga og ýmislegt,

Þetta er allt orðið rafrænt og bara farið að ganga vel fyrir sig. Þetta er gríðarlega mikilvægt, líka fyrir eldra fólk sem er komið á lægri tekjur og vill fara að minnka við sig. sig. Ég held að þetta geti skapað mjög góða og eðlilega hreyfingu á fasteignamarkaði þannig að eldra fólk geti farið í minni íbúðir og stækkandi fjölskyldur geti tekið við íbúðunum þeirra, þetta gefur eðlilega hreyfingu.

Það var gríðarlega góð breyting sem hefur haft í för með sér samkeppni á lánamarkaði þannig að nú eru einstaklingar ekki jafn bundnir einu lánaformi eða einum viðskiptabanka eða lánastofnun. geta farið í skuldbreytingu, látið keppa um að lána sér og breytt láni eftir aðstæðum án þess að hafa mikinn kostnað. Þetta var alveg gríðarlega mikilvæg breyting á sínum tíma sem hefur skilað sér vel. En núna viljum við ganga alla leið og taka stimpilgjöldin alveg af þessum viðskiptum. Ég kom inn á það hér áðan að nú væri ég mun bjartsýnni á að þetta mál næði fram að ganga því að flokkur hæstv. fjármálaráðherra, Viðreisn,

Við höfum bara ekki setið þar. En öll svona mál sem koma að húsnæðismarkaðnum undanfarið hafa svolítið mikið verið ákveðin í kjölfar kjarasamninga. Ef kjarasamningar nást þurfa stjórnvöld að skuldbinda sig. Þá hafa stimpilgjöldin bara ekki fengið að vera þar með,

verkalýðsfélögin taki undir þetta með okkur og ræði þetta ef þau geta það og mæli með þessu núna í meðferð þingsins. Hér eru verkalýðsleiðtogar og fyrrum flutningsmenn að frumvarpi sem gengur lengra þannig að ég bara vona að við fáum hraða og góða meðferð á þessu góða máli í gegnum Alþingi núna og bætum hag þjóðarinnar og sérstaklega hag ungs fjölskyldufólks, hvort sem það er að kaupa íbúð í fyrsta sinn eða stækka við sig, og okkar

verið. Ég held að þetta skipti mjög miklu máli og sé ekki hvernig þetta ætti að geta haft einhver stórvægileg áhrif á ríkissjóð nema til góðs, að fá heilbrigðari fasteignamarkað. Ég tel þetta vera það gott mál að við ættum að geta sameinast um að klára það núna í eitt skipti fyrir öll

Ég trúi því ekki að þeir hafi þau völd umfram okkur hér í þessum þingsal að þeir ákveði lagasetningu á Alþingi, ég trúi því bara ekki. En látum það nú vera. Í öðru lagi

Já, ég er alveg jafn hissa að þetta hafi ekki komist í gegn. En eins og það er hér í þinginu þá þarf að komast á heildarsamkomulag um hvernig við forgangsröðum

að ná sátt um þetta. Ég hef sagt það að sáttin um hvernig á að ráðstafa fjármunum til húsnæðismála, sem hefur verið gert gríðarlega mikið af á undanförnum árum í okkar stjórnartíð — fókusinn hefur komið eftir viðræður við aðila vinnumarkaðarins til að ná kjarasamningum sem er mjög efnahagslega mikilvægt.

neðst á fyrstu blaðsíðunni: „… að stimpilgjald hafi skaðlegri áhrif á velferð en aðrar tegundir skattheimtu.“ Hvaðan kemur þetta?

hálfofbeldisfull leið ríkisins til að afla sér tekna hvað sem gjaldið eða skatturinn heitir. Ég var lengi innheimtumaður ríkissjóðs og eitt af því sem ég var að innheimta voru stimpilgjöldin. Mér reiknaðist svo til að stimpilgjöldin fjármögnuðu svona u.þ.b. kostnaðinn við þinglýsinguna og vinnuna við það. Þannig að ég spyr hv. þingmann einnig að þessu: Hefur kostnaðurinn eða tekjutapið fyrir ríkissjóð, ef þetta verður að lögum, verið reiknað út? Hverju tapar ríkissjóður ef þetta verður að lögum?

um að hefja rannsóknir á jarðlögum á hafsbotni á fyrirhugaðri gangaleið milli lands og Vestmannaeyja. Með mér á málinu er hv. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason.

í samræmi við tillögur starfshóps innviðaráðherra um könnun á fýsileika jarðganga til Vestmannaeyja sem komu fram í skýrslu hópsins haustið 2024 og í viðauka I við hana. Ráðherra upplýsi Alþingi um niðurstöður rannsóknarinnar eigi síðar en á vorþingi 2026.“ Herra forseti. Þetta er ekki fyrsta tillagan í þessu efni heldur á þetta sér mjög langa sögu. Það var

aftur fram svipaða tillögu en á þeim tíma var einmitt verið að klára jarðgöng undir Hvalfjörð. 15 árum þar á eftir lagði Árni Johnsen heitinn einn fram tillögu til þingsályktunar um að lokið yrði nú þegar lokaþætti rannsókna á möguleikum og áætluðum kostnaði við gerð jarðganga á milli lands og Eyja. Átta árum þar á eftir lagði sá sem hér stendur ásamt fleirum fram tillögu um að láta gera fullnaðarrannsókn á jarðlögum milli Heimaeyjar og Kross í Landeyjum með tilliti til fýsileika þess að gera þar jarðgöng.

út á það að jarðgöng verði gerð eða rannsóknir verði gerðar á jarðlögum eða að möguleikar á gerð jarðganga verði kannaðir. Samgöngumál, herra forseti, eru mál málanna í Vestmannaeyjum. Alveg frá því ég flutti til Vestmannaeyja fyrir 27 árum síðan hef ég skynjað það að þetta er Eyjamönnum hið mesta hjartans mál og í raun og veru

eins vel og Eyjamenn hafa viljað og alls ekki með sama hraða. Margar skýrslur hafa verið gerðar. Auðvitað

sem var kynnt ári seinna eða haustið 2024, núna í haust, var sú að vinna þyrfti þrepaskipta rannsókn á jarðlögum og hafsbotni á fyrirhugaðri gangaleið áður en unnt væri að leggja fram nýtt mat á stofnkostnaðinum og fýsileika jarðganga, gera fyrst jarðlagarannsókn til að meta hvað þetta kostar og hverjir möguleikarnir eru. Í skýrslu starfshópsins segir að ávinningur af framkvæmdinni yrði mikill, ekki síst vegna mikils tímasparnaðar vegfarenda og aukinnar umferðar ferðamanna. Talið var að veggjöld gætu staðið undir kostnaði við mannvirkið í heild eða hluta. Bæjarstjórn Vestmannaeyja af þessu tilefni

skömmu áður þar sem ársþing sveitarfélaganna lagði þunga áherslu á að Alþingi tryggði fjármagn í fjárlögum ársins 2025 í fyrsta hluta rannsókna á jarðlögum eins og lagt er til í skýrslu starfshópsins sem ég nefndi. Í ofangreindri skýrslu starfshópsins er gert ráð fyrir að fyrsti hluti rannsóknar kosti 60 millj. kr. Bæjarstjórn gerir þá kröfu, eins og segir í bókuninni, að sú upphæð verði tryggð í fjárframlögum næsta árs.

Ekki er unnt að fjalla um kosti ganga milli lands og Eyja án þess að nefna fleiri hluti en tímasparnað þeirra sem ferðast þarna á milli og líklega fjölgun þeirra sem myndu leggja leið sína til Eyja. Ferðamannastraumur um Suðurland er þungur. Ferðamenn eru á leið að Seljalandsfossi, austur um í Reynisfjöru, í Vík, Fjaðrárgljúfur, jökullónin og á Höfn. Líklegt er að Vestmannaeyjar yrðu í raun nýr viðkomustaður þangað sem auðvelt væri að ferðast til af þjóðvegi.

Nú þurfa ferðamenn að treysta á veður, sandburð, öldufar og fleira sem oft á tíðum heftir þeirra samgöngur. Ég vil, herra forseti, aðeins fara yfir

Dulinn biðtími á brottfararstað leiddi til aukins kostnaðar fyrir vegfarenda, m.a. kaup á gistingu. Þessi atriði letja ferðamenn að heimsækja Vestmannaeyjar og jarðgöng myndu breyta þessu með varanlegum hætti. Umhverfi rekstraraðila í Vestmannaeyjum, t.d. gisting- og veitingarekstur, er mjög háð öryggi ferða til og frá Eyjum. Öruggari samgöngur myndu gerbreyta rekstrarumhverfi þeirra og einnig alls fyrirtækjareksturs í Eyjum og ekki síst skjóta sterkum stoðum undir t.d. ferskfiskútflutning. Jarðgöng myndu tengja saman Suðurland og Eyjar og mynda þannig eitt atvinnu- og þjónustusvæði og á það við um alla almenna þjónustu hins opinbera. Ekki má gleyma að allar lagnir til Eyja liggja eftir og á hafsbotni. Þar erum við að tala um vatnslagnir,

og ljósleiðarar. Allar slíkar lagnir yrðu miklu ódýrari í rekstri og endurnýjunarkostnaður allt annar við komu jarðganga. Herra forseti. Vestmannaeyjar eru ein allra öflugasta útgerðarhöfn landsins og skipta þjóðarbúið miklu máli. Starfshópurinn sem ég nefndi gerði ráð fyrir því að rannsóknin gæti kostað 550 millj. kr. í heild sinni. Áætluðum kostnaði er skipt í þrep.

að enn vantaði herslumuninn í rannsóknarvinnu og ekki væri unnt að eiga skynsamlega umræðu um fýsileika án frekari rannsókna um aðstæður til jarðgangagerðar. Í ljósi þess að rannsóknir af þessu tagi væru dýrar lagði starfshópurinn

Hér er ekki verið að leggja til gangagerð til Vestmannaeyja. Það er ekki verið að leggja til að grafa göng til Vestmannaeyja. Það er einungis verið að leggja til að rannsaka möguleikana á því og ekki einu sinni það, heldur að hefja rannsóknirnar. Ef niðurstöðurnar verða það neikvæðar að ekki telst fýsilegt að halda áfram með þær þá yrði þeim hætt þannig að kostnaðurinn við fyrstu skrefin er frekar lágur, herra forseti.

Það þarf að bora prufuholur, rannsóknarholur, í Eyjum og uppi á landi til að kanna jarðlög, styrk þeirra

í hafsbotninn, niður í berglögin til þess að kanna hvernig þau eru og hvernig þau gætu hugsanlega stutt það að hægt væri að fara þessa leið.

til að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra verði falið að hefja þegar vinnu við að hrinda í framkvæmd rannsóknum á jarðlögum og hafsbotni á svæðinu með þeim hætti sem starfshópurinn lagði til. Að loknum umræðum um þetta mál vona ég að málinu verði vísað til umhverfis- og samgöngunefndar og fái þar góða og faglega umfjöllun.

kom inn á í sínum orðum, að áður en þessi skýrsla var unnin þá var vissulega búið að gera alls konar aðrar skýrslur. Þessi hópur tók þær saman og svaraði spurningunni: Er þetta fýsilegt? hvorki með jái né neii. En ég ítreka að svarið hefði getað verið nei, eins og ég sagði þegar ég tók við skýrslunni rétt fyrir kosningar, ég held bara deginum áður, satt best að segja. Og þar sem það var ekki nei þá var sett upp rannsóknaráætlun í fjórum þrepum. Fyrsta þrepið er að rannsaka með borholum þar sem væri möguleiki að hafa gangamunnann í Vestmannaeyjum.

en jafnframt að samtímis setji hún af stað þessa hugmynd um að stofna félag um þetta, kannski á sama tíma, ekki að fara að tefja þetta frekar með því að fara að vinna á annan hátt en við erum að gera hér heldur bara að taka kúrsinn beint, byrja á þessu. Ég hefði auðvitað kosið að þingmenn stjórnarliða, sérstaklega úr Suðurkjördæmi, hefðu nú verið með mér á þessari

að hægt yrði að leggja af stað í þessar rannsóknir sem eru þá borholur á bergi eða rannsóknir á bergi með borholutækni sitt hvorum megin þar sem hugsanlegir jarðgangamunnar verða.

Ég vil bara nota þetta tækifæri í andsvari og vera ekki með beina — þetta er svona hálfgert meðsvar. Hv. þingmaður og þeir sem á hlýða þurfa ekki að efast um stuðning minn enda setti ég verkefnið af stað til að fá niðurstöðu um hvort þetta væri fýsilegt og eins og ég sagði þá var það hvorki já né nei.

að farið verði í þetta. Ég hvet ríkisstjórnina og ríkisstjórnarflokkana til að koma með þetta inn í fjármálaáætlun, hún er handan við hornið, og/eða að forgangsraða strax fjármunum á þessu ári í fyrsta fasann

sem ráðherra, sem samgönguráðherra auðvitað. Ég held að þetta mál gæti alveg orðið upphafið að því að þetta að þetta verkefni gæti farið af stað von bráðar, mjög fljótlega. Ég sakna þess auðvitað, herra forseti, að hér í þingsalnum sé enginn þingmaður Suðurkjördæmis úr liði stjórnarinnar. Ég sakna þess auðvitað

Þetta mál brennur á Vestmannaeyingum og samgöngur gera það sannarlega, kannski ekki endilega vegna þess að menn dreymir um göng heldur vegna þess að menn vilja geta einbeitt sér í umræðunni. Erum við að tala um göng í framtíðinni eða ekki? Nú ef ekki þá geta menn einbeitt sér að því hvernig þeir leysa vandamál hvað varðar Landeyjahöfn,

ekki bara einn af stærstu þéttbýliskjörnum utan suðvesturhornsins heldur líka umfangsmikið í sjávarútvegi og núna í landeldi á laxi og einn af vinsælustu ferðamannastöðum landsins og er líka með vinsælustu ferðamannastöðum meðal Íslendinga. Ef við förum yfir það þá

hvað varðar alla þjónustu, heilbrigðisþjónustu og ferðafrelsi og það hvernig atvinnulífið gengur fyrir sig og annað slíkt. Því er gríðarlega mikilvægt að stjórnvöld beiti öllum tiltækum ráðum til að tryggja öruggar og greiðar samgöngur til Vestmannaeyja sem og allra

Þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Við höfum áður, þingmenn úr Suðurkjördæmi, hvort það voru bara þingmenn Sjálfstæðisflokksins, ég man það ekki, en það var árið 2016 ef ég man rétt, lagt fram þingsályktunartillögu um að fela stjórnvöldum að fara yfir allar mögulegar leiðir í að leggja göng til Vestmannaeyja,

Þá höfðu Vestmannaeyingar miklar áhyggjur af því að ef við værum að setja fókusinn á göng þá

og að það séu líka almenningssamgöngur í gegnum flug. Þetta tvennt þurfum við að gera. Það mun taka tíma að rannsaka göngin. Það mun taka tíma að koma gangaframkvæmdum í gang og í framkvæmd

sagði okkur vissar upplýsingar en kannski meira hvaða frekari gögn þyrfti. Ég hvet núverandi samgönguyfirvöld til að halda þeirri vinnu áfram og kalla eftir frekari rannsóknum á því hvernig við getum dregið úr sandburði inn í höfnina og tryggt að frátafirnar verði ekki eins miklar og þær eru núna. Við erum að tala hér um rannsóknir í raun og veru, miðað við mikilvægi samgangna og hvaða kostnaður er við að halda þeim gangandi í dag, eru þetta smámunir, þetta eru bara nokkrar krónur sem við erum að leggja til að fari í þessar rannsóknir. Það getur verið kostnaður upp á yfir 700 millj. kr. á ári, bara að dýpka,

fyrir utan allan þjóðhagslegan ábata af því að koma samgöngunum í þetta varanlega horf eins og er lýst vel í greinargerðinni hér. Við verðum að hafa þetta allt saman í huga.

Þó að þessi tillaga hér geri kannski ekki ráð fyrir því að það verði strax farið að bora göng til Eyja, heldur er hún skynsamlega fram sett með að rannsaka jarðlögin og áfangaskipta því, þá held ég að við ættum öll að geta sameinast um mikilvægi hennar. Ég veit að hv. þingmaður var nú að óska eftir stuðningi hér frá þingmönnum úr Suðurkjördæmi og kannski úr stjórnarliðinu en hér hefur hann þingmann úr Suðvesturkjördæmi úr stjórnarandstöðu sem lýsir miklum stuðningi við þessa tillögu.

Ég vona að flestum sé það ljóst hversu mikilvægt samfélagið í Vestmannaeyjum er og hversu mikið það samfélag leggur til þjóðarbúsins, fyrir utan það auðvitað hvað þetta er ofboðslega fallegur og frábær staður. staður. Eins og hv. þm. Vilhjálmur Árnason kom hérna inn á þá eru það ekki bara erlendir ferðamenn sem gjarnan vilja sækja þessa fallegu og undraverðu eyju heim heldur eru það ekki síður Íslendingar sjálfir sem koma þarna gjarnan.

samgöngubótar. Loksins þegar þessi höfn var komin þá var nú enn þá verið að keyra á gamla Herjólfi sem var ekki hannaður fyrir höfnina og fyrir þessar siglingar og það fannst vel í samgöngum til Eyja. En svo kom nýr Herjólfur sem var til mikilla bóta. En aðstæður eru engu að síður algerlega óboðlegar. Samgöngur við þessa fallegu eyju og þetta öfluga samfélag eru í dag óboðlegar þrátt fyrir þessa fjárfestingu sem farið var í með Landeyjahöfn.

En það að það sé allt of oft þannig og almennt yfir veturinn að ekki sé hægt að sigla frá Landeyjahöfn yfir til Vestmannaeyja er óásættanlegt siglingin frá Þorlákshöfn til Eyja er bara allt of löng. Hún er þannig að sú sem hér stendur treystir sér iðulega ekki í slíka siglingu og hef ég þó val um það hvort ég fari til Vestmannaeyja eða ekki, en þeir sem þar búa og þurfa að sækja höfuðborgina heim, hvort sem það er vegna heilbrigðisþjónustu eða stjórnsýslu eða menntunar eða hvað það kann að vera, hafa ekkert val um það. Þeir þurfa bara að komast milli lands og Eyja og þá eru þær samgöngur sem boðið er upp á yfir veturinn bara óboðlegar með öllu. Þess vegna tek ég undir að það er mikilvægt annars vegar að við förum í það sem þessi þingsályktunartillaga hér leggur til, þ.e. að hefja rannsóknir á jarðlögum og hafsbotni á fyrirhugaðri gangaleið, en mér finnst líka full ástæða til að skoða frekar Landeyjahöfn og hvort sé hægt að finna einhverjar leiðir til að nýta hana betur yfir allt árið.

ég tala nú ekki um barnshafandi konur sem ekki geta treyst á það að geta fætt börn sín í Vestmannaeyjum ef eitthvað skyldi koma upp á, ef þörf er á svæfingarlækni eða annað. Því þarf fólk oft að flytja búferlum töluvert fyrir áætlaðan fæðingardag, bara til að vera viðbúið því að taka á móti nýjum einstaklingi í heiminn. Ég ítreka stuðning minn við þá tillögu sem hér liggur fyrir og aðrar þær tillögur er lúta að því að bæta samgöngur